Prelazimo na 9. točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 128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 Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 154. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Dražen Bošnjaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo. Zakonom o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba ratificira se navedeni dodatni protokol. Obveza ratifikacije Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba proizlazi iz obveze vezano za poglavlje 24 pregovora, a to je pravda, sloboda i sigurnost te je predviđena našim nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 18. travnja 2008. godine, donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba. U ime Republike Hrvatske dodatni protokol je ovlašteni predstavnik isti potpisao dana 29. travnja 2008. godine. Većina država članica Vijeća Europe stranke su dodatnog protokola. Dodatni protokol sadrži odredbe kojima se dopunjuje Konvencija o transferu osuđenih osoba koje je Republika Hrvatska ratificira i koja je stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku dana 1. svibnja 1995. godine. Dodatnim protokolom utvrđuju se pravila koja se primjenjuju na transfer u svrhu izvršavanja kazne. Prvo, u slučajevima kada osuđena osoba pobjegne iz države u kojoj joj je izrečena kazna, znači iz države presuđenja u državu čiji je državljanin, znači državu izvršenja. I drugo, u slučajevima kada je osuđenoj osobi uz kaznu izrečena mjera izgona ili deportacije zbog njene kazne. Svrha je dodatnog protokola među ostalim olakšanje primjene konvencije te nastavno na odredbe konvencije daljnje olakšanje socijalne rehabilitacije osuđenika. S obzirom na značaj koji ovom pravnom instrumentu pridaje Vijeće Europe, potvrđivanje dodatnog protokola predstavlja značajan korak u daljnjoj prilagodbi hrvatskog pravnog sustava europskim standardima. U odnosu na hrvatsko zakonodavstvo potvrđivanje dodatnog protokola zahtijevati će dopunu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima biti će potrebno uskladiti s člankom 2. i člankom 3. dodatnog protokola. Potvrđivanjem ovog dodatnog protokola osigurati će se izvršenje pravomoćnih sudskih odluka te spriječiti izbjegavanje primjene i poštivanje kaznenih sankcija koje je izrekao nadležni sud odnosno pravosudno ili upravno tijelo. To će značiti doprinos pravnoj sigurnosti i vladavini prava. Hvala lijepo.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 Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržati će ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba, s Konačnim prijedlogom zakona. Evo da ne ponavljam sve što je naveo gospodin državni tajnik u ime predlagatelja, za napomenuti je da zaista transfer osušenih osoba jedan je od načina kako resocijalizirati takve osobe i nema sumnje da se takva jedna resocijalizacija najbolje provodi upravo u zemlji izvršenja, a to je i najčešće i zemlja presuđenja. Međutim mjesto počinjenja ne mora uvijek biti i počesto u ovom globaliziranom svijetu nije i mjesto, domicilno mjesto stanovanja takvog jednog počinitelja. I u to uopće mislim ne treba posebno trošiti riječi niti raspredati. To su nekakve moderne stečevine penologije i svakako kažem to je za podržati. Međutim zaista čudi zbog čega mi uz ovaj prijedlog zakona nismo dobili ujedno odmah i izmjene zakona, našeg Zakona o međunarodno pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, jer nema sumnje kao što i sam predlagatelj nedvojbeno navodi ovdje u ocjeni stanja ovog prijedloga zakona, kako će biti potrebno izmijeniti nekoliko članaka našeg Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima koji upravo govore o tim tehničkim stvarima kako se to radi, dakle na temelju ne samo konvencije nego i ovog protokola. Dakle onda bi imali jedan zaokruženi odmah paket i mogli bi prionuti i imati na kraju krajeva, dakle i čistu pravnu situaciju. Mi moramo znati dakle, da ovi adresati budno prate ipak što se na zakonodavnom planu događa i to stara jednu zabunu, jel' dodatni protokol, odnosno odnosno prijedlog Zakona o potvrđivanju dodatnog protokola uz ovu Konvenciju o transferu osuđenih osoba je donesen i zašto se tako onda po njoj ne postupa. Eto kako onda objasniti tim ljudima da se ne postupa zato što još nismo promijenili Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći. Dakle, to nije bio jedan naročiti napor i milim da evo ako to odmah nije napravljeno, da treba napraviti vrlo skoro. Međutim, nešto ima što silno zbunjuje. Hrvatska je u zadnjih sedam, osam godina sigurno povećala svoje aktivnosti, prije svega u svom okruženju, ali i dalje u međunarodne pravne pomoći u različitim područjima. I u kaznenim starima, i u građanskim stvarima, i u ovim dakle penološkim stvarima kao što danas raspravljamo, odnosno večeras upravo o transferu osuđenih osoba. Međutim, kako je zaista na temelju takvih mnogobrojnih međunarodnih i konvencija, i protokola i bilateralnih sporazuma s pojedinim državama, kako stvari stoje u njihovoj primjeni. Hrvatske mogu reći da dobro postupa i izvršava svoje obveze. Međutim, nekako mi se ne čini da se prema Hrvatskoj jednako tako ponašaju i zemlje koje su s nama potpisale ili bilateralne ugovore ili koje vežu također ovakvi i protokoli i odnosno konvencije. Zbog čega je tomu tako? Evo vidimo nedavno traženje osumnjičenika, optuženika za ratni zločin. Mi sa Austrijom imamo nekoliko, ne samo da nas vežu zajedničke konvencije, nego i posebni protokoli, vrlo minuciozni. I mi postupamo tako na traženje austrijskih vlasti, ali bome kada Hrvatska zatraži nekoga hrvatskog državljanina, onda ili je bolestan, ili je star, ili je nemoćan, pa čak i onda kada ovaj kaže da je u odličnoj fizičkoj i psihičkoj kondiciji. Ili dalje primjer, osuđenika za gospodarski kriminalitet u Njemačkoj, koji je u međuvremenu dobio njemačko državljanstvo i na taj način se spašava i Njemačka ga ne želi izručiti, a ovdje ima dvije pravomoćne presude za gospodarski kriminalitet i još dva postupka otvorena, jedan u istrazi, a jedan u fazi suđenja. I čeka tamo u Njemačkoj zastaru i povremeno se javlja preko naših tjednika da bi se rugao Hrvatskoj državi. Ali ne ruga se on bome, nego ta država koja neće da ga izruči. Kada smo tražili da ga se preispita kako je dobio taj njemačko državljanstvo na temelju lažnih ili sumnje u lažnu dokumentaciju, njemačke vlasti se bome nisu oglasile. Dakle, evo ovo su samo neki primjeri koji izražavaju neku sumnju da kada treba provesti ove konvencije i sa dodatnim protokolima ili bilateralne ugovore, kada to Hrvatska traži s punim prvom, jer je zemlja potpisnica, jer ispunjava iste takve obveze prema zemljama i u okruženju i sa svim onim zemljama potpisnicama, onda se bome prema Hrvatskoj tako i ne postupa. Ali zašto je to tako možemo se i sami zapitati? Evo kada je riječ baš o transferu osuđenih osoba, koliko će osoba, iako su to na temelju te konvencije koja već davno egzistira, zaista su tu brojni je naših osuđenika, koliko je naših hrvatskih državljana osuđeno u stranim zemljama i koliko ih je transferirano. Dosta. Međutim, naš zatvorski sustav se promatra i van. I on je postavlja ozbiljan sigurnosni problem i to sigurnosni problem nije samo zatvorskog sustava, to nije samo problem Ministarstva pravosuđa, i niti Vlade, to je problem Hrvatske države u cjelini. Na to je upozorio i pučki pravobranitelj i umjesto da ga svi skupa podržimo, izvješće pučkog pravobranitelja između ostalog i zbog toga je od strane Vlade ocjenjeno da se prima na znanje, a ne da se podržava kao i sva ostala izvješća. Prema tome, ako nama godišnje pobjegne, odnosno prošle godine pobjegao čitav jedan zatvor, postavlja se pitanje kakvu to mi sliku, odnosno poruku šaljemo ostalim ovim našim susjedima i drugim zemljama potpisnicama i protokola i konvencije i bilateralnih i nekih drugih složenijih ugovora kojima se mi obvezujemo transferirati takve osobe, ali jednako tako to tražimo i od njih. Dakle, evo ovo je prigoda da još jednom skrenemo pozornost na neodrživost u zatvorskom sustavu i da svi zajedno dakle da bi bili kao zemlja vjerodostojnih, da taj problem ne stvorimo kao nekakvo političko pitanje, nego prije svega jedno zajedničko pitanje, pitanje sigurnosti, da vidimo da su tamo teške situacije i da vidimo što se tu zaista dade učiniti. Ja mislim da bi prije svega i ne samo saborski naš odbor, koji je meritoran prije svega i nadležan da raspravi ove stvari, ali jednako to je takve važnosti da bi Sabor mislim na jesen trebao imati zaista tematsku raspravu o ovome, da donesemo nekakve zaključke zajedno, jer to smo činili i za vrijem koalicijske vlasti, kada je također bilo, nikad nije bilo baš bajna situacija, uvijek su tu poteškoće, uvijek tu treba dosta sredstava, ali zajednički donijeli odluku, zaključke kojim smo onda obvezali tadašnju Vladu da poduzme hitno neke mjere za poboljšanje zatvorskog sustava. Ta su bila baš iznačena interventno, baš mi posebna sredstva koja nisu bila namijenjena prvotno tom sustavu, ali upravo zbog provedbe zaključaka Sabora to se i učinilo. Dakle, da bi mi bili vjerodostojni, da bi mogli ne samo ispunjavati obveze koje preuzimamo, ali gdje bi mogli zaista tražiti da se tako jednako ponaša i prema nama, da smo sposobni, da imamo razvijene institucije, siguran sustav, siguran zatvorski sustav. sustav. I imati siguran zatvorski sustav znači da smo zaista ozbiljna država. Zemlja koja ima visoki stupanj sigurnosti, jer zemlja sa lošim zatvorskim sustavom koji prijeti stalno jednoj napetosti ne šalje kažem dobru poruku u tom sigurnosnom aspektu. I evo kažem klub SDP-a podržava ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba s Konačnim prijedlogom zakona napominjući i evo i ovom prigodom o alarmantnosti stanja u zatvorskom sustavu i da se tu zaista što prije provedu hitne interventne mjere. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa, evo osnovna svrha dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba je zapravo olakšanje primjene Konvencije o transferu osuđenih osoba a poglavito vezano za odredbe koje se odnose na daljnje olakšanje socijalne rehabilitacije osuđenika. Naime, treba svakako istaknuti da je Republika Hrvatska stranka predmetne konvencije te da je ista stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku još 1. svibnja 1995. godine. Sama konvencija olakšava socijalnu rehabilitaciju zatvorenika i to na način da se strancima osuđenim za kazneno djelo omogućava izdržavanje kazne u vlastitoj zemlji na koji način se otklanjaju poteškoće u komunikaciji zbog jezičnih barijera i pomanjkanja kontakta sa članovima obitelji, uz napomenu da je za transfer potrebna suglasnost i dvaju naravno država ali i osuđene osobe. Konvencija regulira i postupak izvršena zatvorske kazne koji se odvija nakon samog transfera. Što se tiče odredaba samog dodatnog protokola treba se osvrnuti ili naglasiti na dvije situacije koje ona u svojoj srži i regulira odnosno na koji se referira na dvije različite situacije. Prva se odnosi na osobe koje su pobjegle iz države presuđenja, dakle dakle to je prva situacija. I druga, to su one odredbe koje se odnose na osuđene osobe u pogledu kojih se izriče nalog za izgon ili deportaciju. Samim potvrđivanjem ovog dodatnog protokola osiguravaju se uistinu dvije bitne stvari. Prvo, osigurava se izvršenje pravomoćnih sudskih odluka s jedne strane, i drugo ili s druge strane sprječava se izbjegavanje primjene i poštivanja kaznenih sankcija koje je izrekao nadležni sud odnosno pravosudno ili upravno tijelo. U konačnici, potvrđivanje ovog dodatnog protokola daje se nedvojbeno doprinos ne samo pravnoj sigurnosti već i uspostavi vladavine prava i upravo u tom smislu Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I pojedinačna rasprava. Imamo jednu. Uvaženi zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče. Pred nama je Protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba s obzirom da konvencija koja je bila prihvaćena uređuje pitanje transfera osuđenih osoba a s ciljem da se olakša socijalna rehabilitacija zatvorenika, na neki način da se omogući da u mjestu gdje im je poznat jezik i gdje su rođaci praktički lakše se ponovo vrati u društvo na način da se lakše rehabilitira i uključi kao aktivni član društva. Što se tiče konvencije koja je bila na snazi i do sada činjenica je da se uređuju neka pitanja koja su bila za to područje važna a to je da zatvorska kazna ne može u državi izvršena se pretvoriti na primjer u novčanu kaznu. Država izvršenja mora priznati i uračunati razdoblje izvršenja i ono razdoblje koje je bilo u drugoj državi i ne može zemlja izvršenja produžiti izrečenu kaznu zatvora. Na bazi navedene konvencije uređuju se dodatne dvije situacije. Kao što smo mogli čuti to je ovim protokolom se još uređuje situacija kada osuđena osoba pobjegne iz države presuđenja u državu čiji je on državljanin, dakle u državu izvršenja. Ako pobjegne prije izvršenja kazne država presuđenja može zatražiti od države čiji je državljanin preuzimanje izvršenja kazne. Na osnovu zahtjeva države presuđenja država izvršena može poduzeti privremene mjere uhićenja itd. sve što je potrebno za kasnije kad je podnesen zahtjev za Druga situacija je kada osuđena osoba uz kaznu dobije i mjeru izgona ili deportacije iz zemlje i na sličan način kao i u prvoj situaciji praktički se ovim protokolom uređuje, dodatkom protokola uređuje situacija gdje onda država presuđenja traži izvršenje kazne u zemlji u koju je izvršen izgon odnosno deportacija. U skladu s tim potrebno je i usklađenje zakonodavstva odgovarajućom izmjenom u Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Uvaženi Dražen Bošnjaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Samo jedna rečenica. Zahvaljujem se klubovima koji su istakli ovdje potporu ovom zakonu. Doista ćemo nakon što zakon stupi na snagu ići sa izmjenom ovog drugog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Doista ovaj sustav zatvorski ima niz problema što ste vi upozorili, međutim činimo velike napore na proširivanju kapaciteta i u Glini i izgradnji novog objekta u Šibeniku tako da ćemo i to prevazići u nekakvom budućem razdoblju, ali u odnosu na uvjete koje imamo sada incidentne situacije doista mislim da nisu tako brojne kao se to u javnosti predstavlja. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.